narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 135 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslove za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.33. tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u oblasti odbrane.Stavljam na glasanje Predlog ovog zakona, u

za – 136 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.34. tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Evropskog društva za finansiranje železničkih voznih sredstava i Republike Srbije koja postupa preko Ministarstva finansija.Stavljam na glasanje Predlog ovog zakona, u

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora EPS zeleno finansiranje između Republike Srbije i Evropske investicione banke.Stavljam na glasanje Predlog ovog zakona,

tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat solarno-termalne elektrane u Novom Sadu) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o readmisiji lica.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

tačka dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije

tačka dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji EPS Revitalizacija Vlasinskih HE između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

poslanika.Narodna skupština je usvojila Predlog zakona.41. tačka dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS1028 01 G između Francuske agencije za razvoj, kao zajmodavca i Republike Srbije, kao zajmoprimca za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji - druga faza.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Zaključujem glasanje:

u Srbiji, faza III između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Zaključujem glasanje:

tačka dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, kao zajmodavca i Republike Srbije, kao zajmoprimca i Narodne banke Srbije, kao fiskalnog agenta zajmoprimca, u okviru Instrumenta za reformu i rast za Zapadni Balkan.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

načelu.Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje ovaj

posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija kao zajmodavca i Republike Srbije kao zajmoprimca i Narodne banke Srbije kao fiskalnog agenta zajmoprimca, u okviru Instrumenta za reformu i rast za Zapadni Balkan, u celini.Zaključujem glasanje:

između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipta.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Tuvalu o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o strateškoj saradnji u oblasti energetike u Republici Srbiji.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o angažovanju članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava na plaćenim delatnostima.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o plaćenim delatnostima članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

Sporazuma između Republike Srbije i Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Zaključujem glasanje: za - 136 narodnih poslanika.Narodna skupština je usvojila Predlog zakona.54. tačka dnevnog reda Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

tačka dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Antigve i Barbude o uzajamnom ukidanju viza.Stavljam na glasanje Predlog zakona u